от ГЕРБ.) Уважаеми народни представители, вчера, знаете, че приключихме обсъжданията по Закона за потребителите, госпожо Караминова, и насрочихме гласуването за днес.

на Европейския съюз и основни приоритети по време на Гръцкото председателство на Съвета на Европейския съюз. С него ще продължим след Вашата декларация, а след това ще се върнем към Кодекса на труда, който вчера започнахме, за да продължим разискванията по трите внесени законопроекта. Заповядайте, госпожо Караянчева, от името на парламентарна група,

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, господин външен министър, уважаеми колеги! Политическа партия ГЕРБ изразява силното си възмущение от опитите на управляващата тройна коалиция – БСП, ДПС и „Атака”, да прикрие грандиозния скандал със съпругата на председателя на БСП и ПЕС Сергей Станишев – Моника Станишева. събрание управляващото мнозинство отвлича вниманието чрез фабрикуване на изкуствени скандали и жълтини, в Европейския парламент вече публично и на висок глас се поставят въпроси лично на председателя Мартин Шулц за обстоятелствата около отпуснатите 60 хил. евро за фирмата на съпругата на председателя на ПЕС Сергей Станишев „Актив груп”. Вследствие на този европейски скандал за пореден път името на България е компрометирано в международен план, а констатациите от доклада на Европейската комисия за корупцията у нас се потвърждават. На този фон е срамно и неадекватно мълчанието на управляващите в България, които се опитват да заровят глави в пясъка като политически щрауси. Подобно гузно мълчание е недопустимо, докато скандалът се разраства с пълна сила на европейско ниво. Политическа партия ГЕРБ настоява за незабавно и пълно разследване от специална парламентарна анкетна комисия на фактите и обстоятелствата около отпуснатите европейски пари на фирмата на Моника Станишева. Фамилия Станишеви са длъжни да отговорят публично защо фирмата на съпругата на председателя на ПЕС Сергей Станишев е възстановила парите на Европейския парламент, ако всичко по обекта е било изрядно? Трябва да стане ясно още – след като госпожа Станишева е направила писмено изявление, в което е отрекла за съществуването на конфликт на интереси, което очевидно е невярно изявление, дали при това обстоятелство е налице извършено престъпление? Ако по този скандал останат дори най-малки съмнения за конфликт на интереси или търговия с влияние, Сергей Станишев трябва да понесе пълната отговорност за този очевиден корупционен скандал, в който е замесено името на България,

правителството на БСП, ДПС и „Атака” също трябва да понесе политическата отговорност за този европейски скандал и да подаде незабавно оставка. От името на парламентарна група – господин Йордан Цонев. Заповядайте, уважаеми господин Цонев. поканете оттеглилите се народни представители тук, че ще започнем после изслушването. Парламентарната група на Движението за права и свободи изразява възмущението си от опитите на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, на отделни депутати и дейци на Политическа партия ГЕРБ да внушат на българското общество, че Българският парламент и управляващите се занимават с измислени скандали, с жълтинии и с отвличане вниманието на обществото от важните въпроси. Искам да запитам Парламентарната група на ГЕРБ кое е измислен скандал: това, което свидетелства в така наречената комисия „Мишо Бирата” бившият заместник-началник на митниците Антоний Странджев, който категорично заяви какъв натиск е имало върху него и върху Агенция „Митници” да бъдат прикривани акцизни и митнически нарушения, който свидетелства за среща на

изнесенитe в общественото пространство твърдения за кореспонденцията на лидера на българската опозиция, както той самият се титулува, Бойко Борисов за подстрекателство и плащане на криминални агенти и криминални елементи за това да бъде извършван пуч срещу законно избраното българско правителство?! Това ли са измислените скандали, питам аз? Българският парламент и българските политици ще се занимават с това, което интересува българските граждани: къде отидоха милиарда, които ГЕРБ изхарчи? Защо данъчните приходи и акцизите спаднаха драстично при управлението на ГЕРБ? С това ще се занимаваме, защото обществото има нужда от това. Благодаря Ви.

„РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 122, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Народното събрание на основание § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Приема следните Процедурни правила по прилагането на чл. 122, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание:

2. Изслушват се изказвания от името на парламентарните групи – по един представител в рамките на до 10 минути и един народен представител, нечленуващ в парламентарна група в рамките на 5 минути. 3. Присъстващите Присъстващите в пленарната зала членове на Европейския парламент от Република България могат да се изкажат при условията по т. 2 – по един представител от името на съответната парламентарна група в Европейския парламент в рамките на до 10 минути и на един независим член на Европейския парламент от Република България – в рамките на до 5 минути. 4. Изказване на министър-председателя в отговор на изказванията по т. 2 и 3. 5. По доклада на министър-председателя не се приема решение.” Такава е била парламентарната практика, така ще подходим и сега. Има ли желаещи да вземат отношение по служебния проект на решение? Няма. Мерси. Моля, режим на гласуване как да протече изслушването на премиера.

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър!

внесох Доклад относно развитието на приоритетните за Република България теми и досиета по време на Литовското председателство на Съвета на Европейския съюз – втората половина на миналата година, и основни приоритети по време на настоящото Гръцко председателство на Съвета на Европейския съюз. Докладът съдържа информация относно напредъка на дискусиите по определените като приоритетни теми и досиета от шестмесечната програма с приоритетни за България теми и досиета през втората половина на миналата година, както и кратка информация във връзка с основните приоритети на страната по време на настоящото председателство. През втората половина на миналата година приключиха официално преговорите по ключови теми, като многогодишната финансова рамка и повечето свързани с нея политики и програми в сила от началото на тази година, преговорите по пакета за кохезионната политика и за общата селскостопанска политика за периода 2014-2020 г. Дискусиите през втората половина на миналата година бяха на заключителен етап, тъй като основните договорености бяха постигнати при предишни председателства на Съвета. В този смисъл практически не съществуваха възможности за съществени изменения на вече договореното. Тъй като по въпроса съм докладвал няколко пъти, няма да се спирам на подробности по тези дискусии. Основен приоритет за България по време на Литовското председателство беше и постигането на споразумение по третия – последен законодателен акт от пакета, за реформа на общата политика в областта на рибарството. Дискусиите не са финализирани и ще продължат по време на сегашното председателство. Важно за България е и реализирането на приетата през месец април миналата година Европейска гаранция за младежта поради по-високото средно за Европейския съюз равнище на младежка безработица у нас и високия дял на лицата във възрастовата група – 15-24 години, които са неработещи, неучещи и необучаващи се. За насърчаването на младежката безработица е предвиден и пакет от мерки на кабинета – на 18 декември миналата година Министерският съвет прие Национален план за изпълнение на европейската гаранция за младежта. Изпълнението на плана започна през месец януари тази година с мерки и програми, финансирани със средства от републиканския бюджет. Постигнат бе напредък по създаването на банков съюз в Еврозоната, който е от съществена важност за възстановяването на финансовата стабилност и укрепването на икономическия и монетарен съюз. В областта на разширяването Съветът обсъди годишните доклади за напредъка на страните кандидатки и прие заключения по политиката на разширяване, с които отново потвърди своя ангажимент за продължаване на разширяването, оценка на всяка държава кандидат съобразно собствените й постижения и прилагане на задълженията, произтичащи от членството. Заключенията потвърждават досегашните принципи на политиката на разширяване и отчитат важността на добросъседските отношения и върховенството на закона, на които България също отдава приоритетно значение. На 1 януари тази година Гърция пое председателството на Съвета на Европейския съюз в началото на нов 7-годишен макроикономически програмен период в условията на новата многогодишна финансова рамка. В институционален план в този период ще бъдат проведени изборите за нов Европейски парламент, а през втората половина на тази година – по време на следващото Италианско председателство, ще бъде назначена нова Европейска комисия и нов председател на Европейския съвет. Основните принципи, които ще направляват работата на Гръцкото председателство през тази първа половина на годината, могат да бъдат обобщени, както следва: засилване на гражданската ангажираност в Европейския съюз чрез разработване на политики и инициативи в отговор на всекидневните проблеми и нужди на гражданите. Усилията ще се фокусират върху мерките за икономическо възстановяване – заетост, сближаване, мобилност на европейските граждани, както и върху вътрешната и външна европейска сигурност; укрепване на институционалната структура на икономическия и монетарен съюз чрез насърчаването на политиките и мерките за преодоляване на идентифицираните вследствие на финансовата криза икономически затруднения в Еврозоната. В този контекст целта остава запазването на стабилността на общата валута и гарантиране на финансовата стабилност; - засилване на демократичната легитимност и отчетност в Европейския съюз, заедно с изграждането на солидарност между държавите членки и разширяването на гражданските права. Председателството също възнамерява да отдели специално внимание на морската политика на Европейския съюз. Като източник на растеж морската политика ще присъства хоризонтално в приоритета на Гръцкото председателство. Следвайки дневния ред на Европейската комисия и Програмата на председателствата през първите шест месеца на 2014 г. по време на председателството, България планира да насочи усилията си към няколко високоприоритетни за нашата страна, а и за Европейския съюз, разбира се, въпроси. възстановяване на икономическия растеж и насърчаване на предприемачеството, разширяването в Шенгенското пространство, общата европейска политика в областта на миграцията и убежището, младежката заетост, рамката на политиките на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката в периода десетилетието след 2020 г., сътрудничеството между Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и Европейския съюз. В представения на Вашето внимание доклад сме развили по-подробно намерението си за по-активни позиции по изложените вече направления. Бих искал да Ви уверя, че България ще продължи да отстоява своите интереси в процеса на вземане на решения в Европейския съюз, като кабинетът ще разчита и на доброто сътрудничество с Парламента при намирането на най-добрите решения за нас като държава – членка на Европейския съюз. В обобщение ще обърна внимание на още един факт като опит на предишния председател – Литва. Бидейки за първи път председател, на нея са й били необходими около 4 години за подготовка на това председателство. Тъй като Българското председателство предстои през 2018 г., и сигурно че 4-те години започват от тази, а кабинетът има готовността да стартира подготовката за първото Българско председателство, включително и за определяне на национален механизъм за организация на подготовката. Благодаря Ви за вниманието. обсъждането на актовете на Съюза. Уважаеми народни представители, преминаваме към процедурата. Уважаеми колеги от ГЕРБ, Вие сте най-голямата парламентарна група. Заповядайте за изложение

Основни моменти, според нас, по време на Литовското председателство на Съвета на Европейския съюз и приоритетите за България, разбира се, беше финализирането на Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. и и свързаното с нея секторно законодателство. България, заедно с другите страни от Централна и Източна Европа, запази дела на националното съфинансиране в проектите, изпълнявани по линия на кохезионната политика. Освен това делът на Европейския социален фонд за периода 2014-2020 г. ще бъде 28,7%. За сравнение с 2007-2013 г. – беше 27%. Нека не забравяме, че преговорите относно Многогодишната финансова рамка бяха проведени от нашето правителство. Насърчаване на младежката заетост, разбира се, също е приоритет за България по време на Литовското председателство. Безработицата при младите хора у нас е около 28,1%, като за Европейския съюз е около 23%. Стъпки към изграждане на Банков съюз в Еврозоната, разбира се, пряко касае само страните, чиято валута е еврото, но за България е важно да не се пропуска изолиране на важните решения на еврогрупата и „Европа на много скорости”. В областта на разширяването по време на Литовското председателство на Европейския съюз ние изразявахме подкрепа за Западните Балкани и преговорната рамка за Сърбия е договорена. Не казахте обаче, господин премиер, че по време на Литовското председателство се очакваше подписване на Споразумението на Европейския съюз с Украйна, което обаче се провали и провокира безредици и насилие в Киев. Важно е да се подчертае, че това правителство и подкрепящите го партии в Парламента досега не са изказали ясна позиция относно ситуацията в Украйна. Относно Гръцкото председателство на Европейския съюз отново стои въпросът за Многогодишната финансова рамка и кохезионната политика, за да се спази балансът за доброто финансово управление, социална политика и административна реформа. Ясно е, че следващият програмен период ще бъде много динамичен и изискващ допълнителни усилия, като се има предвид, че законодателният пакет по кохезионната политика предвижда нововъдения като: обща стратегическа рамка; изготвяне на споразумения за партньорство на държавите членки; въвеждане на предварителни условности; резерв на изпълнение и интегрирани териториални инвестиции. За България, разбира се, е важно да търси баланс между доброто финансово управление и намаляването на административната тежест. Важно е да се каже също, че в официално писмо от Европейската комисия до България, изрично бе написано, че българското правителство работи с грешни цифри и настоява да се промени сегашният подход. Европейската комисия настоява също да се увеличат предвидените средства за инфраструктура. Знам, че ще ми отговорите, че до подписване на договора за партньорство с Европейската комисия всички стойности са индикативни, тоест може широко да се спекулира с числата, но такова писмо съществува и трябва да се обърне внимание на него. Социалното измерение на икономическия и паричен съюз срещу конкретни мерки по Пакта за растеж и работни места слага повишаване на заетостта и растежа в Европейския съюз. Продължава да стои проблемът с младежката безработица. Не засегнахте особено много солидарността на Европейския съюз към бежанската криза посредством общата европейска система за убежище и развитието на интегриран подход за управление на границите, ограничаване на нелегалната имиграция. На конференция на тема „Представяне на приоритетите на Гръцкото председателство” от нашето Външно министерство, България е заявила, че ще работи за изграждането на един по-гъвкав и ефективен всеобхватен подход за управление на миграционните процеси, основан на принципите на солидарност и пропорционалност. Ситуацията в България показва, че бежанският имиграционен натиск е динамичен процес, чиито параметри се променят много бързо. Затова следва да се реагира навременно и с конкретни мерки. Необходими са обединени усилия, насочени към разработването на механизми, които да позволяват единна и съгласувана европейска реакция на съществуващите предизвикателства. Основен акцент трябва да се постави върху мерките и засилване на солидарността по отношение на държавите членки, подложени на най-силен натиск също така върху процесите на релокация и презаселване в Европейския съюз. Според нас, от ГЕРБ, е важно правителството да поеме своята отговорност и да престане да прехвърля отговорности относно бежанския проблем и да не оставя впечатлението в обществото, че проблемите са решени и са вече отминали, и да реагира навременно и с конкретни мерки. По темата „Присъединяване на България и Румъния към Шенгенското пространство”, разбира се, ние подкрепяме и смятаме, че отдавна страната ни отговаря на всички технически критерии и е надеждна външна граница на Европейския съюз. Следва да се има предвид, че това е последно председателство на Европейския съюз преди формирането на новата Европейска комисия, която вероятно ще се случи през есента на 2014 г. В този смисъл, по време на Гръцкото председателство, стремежът на сегашната Европейска комисия е да довърши започнатите приоритетни досиета в рамките на своя мандат. От гледна точка на България е важно да се пристъпи към подписване на споразуменията за партньорство с Европейската комисия възможно най-скоро, за да се избегне рискът от късен старт на новия програмен период и да започне максимално бързо приемането на проектни предложения по новите европейски инструменти за финансова подкрепа на страната ни. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Грозданова. Следващото изказване е от името на Парламентарната група на Коалиция за България. Заповядайте,

На първо място бих искала да изразя увереността на Коалиция на България, че дебатът по участието на Република България по приоритетните за нашата страна теми и досиета по време на Литовското и Гръцкото председателство ще допринесе Народното събрание ясно да заяви своята подкрепа за национално значимите въпроси от дневния ред на Европейския съюз, както и да потвърди нашата принципна позиция, че европейските ценности не допускат развитието на политики, водещи към Европа на две скорости и изискват действена солидарност със страните с догонващо развитие. Бих искала да подкрепя оценката на правителството, че през втората половина на 2013 г. в рамките на 6-месечната програма на Литовското председателство на Съвета на Европейския съюз за България високо приоритетни теми бяха: приключване на преговорите по Многогодишната финансова рамка и свързаното с нея секторно законодателство, младежката заетост, банковия съюз, четвъртият железопътен пакет, реформата на общата политика в областта на рибарството и разширяването на Европейския съюз. Въпреки положените обаче усилия не бе възможно да бъдат ревизирани някои от решенията на Европейския съвет от 7-8 февруари 2013 г. както по отношение на осигуряването на достатъчно средства за политиката на сближаване за най-слабо развитите региони на България, така и по отношение на разширяването на обхвата за други държави членки с брутен вътрешен продукт под 85% от средния за Европейския съюз, на договорените за Словения и Румъния в § 87 от Заключенията на Съвета – Дерогация на правилото „N+2/N+3”, тоест увеличаване с една година на бюджетния ангажимент на Европейския съюз. От гледна точка на решаване на острите социално-икономически проблеми в страната е особено важно, че правителството отстоя позицията делът на Европейския социален фонд за програмния период 2014-2020 г. да не бъде по-нисък от този за предишния период, тоест беше увеличен на 28,7%. Отсега следва да бъдат приети конкретни стъпки, за да бъдат оползотворени възможностите за допълнително европейско финансиране за България по линия на инструмента за свързаност на Европа, както и по програми в областта на науката, образованието, миграцията, защита на външните граници, вътрешната сигурност и в областта на правосъдието. Младежката заетост е особено важен приоритет за България не само поради по-високото от средното

сред основните теми на Европейския съвет беше приемането на Пакта за растеж и работни места, който беше подкрепен и от нас, и от колегите ни от групата на социалистите и демократите в Европейския парламент. България подкрепя и осъществява активни действия за прилагане на гаранцията за младежката заетост. На 18 декември 2013 г. Министерският съвет прие Национален план за изпълнение на Европейската младежка гаранция за периода 2014-2020 г. Изпълнението на плана започна през януари 2014 г. с мерки и програми, финансирани със средства от държавния бюджет, като до края на 2014 г. предстои сформирането на Национален координационен съвет по изпълнение на младежката гаранция. Следва да отбележим, че от договорената Програма за преодоляване на последствията от младежката безработица в размер на 6 млрд. евро бенефициенти ще бъдат 5 от 6-те български региона за планиране, като се очаква общият размер на финансирането да възлиза на над 55 млн. евро. Споделяме изцяло и заявената от правителството позиция да осигурява последователна подкрепа за европейската перспектива на страните от Западните Балкани при изпълнение, естествено, на съответните изисквания от тяхна страна и стриктно спазване на принципите за добросъседство. Уверени сме, че предвид ролята на България на Балканите и активното й участие в преговорния процес на страните от региона, страната ни ще има активна позиция и ключова роля при формулиране на позицията на Европейския съюз в рамките на преговорния процес със страните, преговарящи за членство. Последиците от световната икономическа криза продължат да са предизвикателство и за започналото вече Гръцко председателство на Съвета на Европейския съюз. Тревога пораждат високите нива на безработица в много от държавите членки. Акцент трябва да бъде поставен и върху икономическото развитие и стимулирането на заетостта с оглед постигане на целите на Стратегия „Европа 2020”. В този контекст Многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. следва да се разглежда като онзи инвестиционен инструмент, с който да се финансира стратегията. Новият програмен период е свързан с редица нововъдения като обща стратегическа рамка, изготвяне на споразумения за партньорство на държавите членки, въвеждане на предварителни условности, резерв на изпълнение, интегрирани териториални инвестиции и други. От ключово значение за България е постигането на баланс между доброто финансово управление, активната социална политика и намаляване на административната тежест. Кохезионната политика, макар и в условията на бюджетни ограничения на ниво Европейски съюз, трябва да изиграе важна роля за страната ни в реализиране на процеса на догонване и намаляване на различията в нивата на икономическо и социално развитие на регионите. Смятам, че в лицето на Гърция можем да разчитаме на надежден партньор със сходни позиции и интереси по успешното изпълнение на кохезионната политика. Социалното измерение на икономическия и паричен съюз също е залегнало като основен приоритет на започналото вече Гръцко председателство. В тази връзка не мога да не изразя задоволството и на Коалиция за България от заявените намерения на Гърция за засилване на действията на Пакта за растеж и работни места. Преодоляването на социалните последици от кризата изисква приемането на конкретни действия с оглед насърчаването на заетостта, особено на младежката, развитие на човешките ресурси и трудовата мобилност. За жалост младежката безработица продължава да бъде едно от най-тежките и сериозни предизвикателства както на национално, така и на европейско ниво. В Европейския съюз все повече открито се говори за заплахата от така нареченото „загубено поколение” и особено за една група млади хора, наречени NEET – „Not in Education, Employment, or Training”. Това на практика са млади хора, които са напълно изключени от социално-икономическия живот на обществото. Призоваваме правителството към максимално бързо използване както на националните, така и на общоевропейските механизми за борба за този тревожен феномен и за ускорено осъществяване на упоменатия по-горе Национален план в тази област. Що се касае до намеренията на Гръцкото председателство да постави пред основните си приоритети насърчаването на прилагането на Общата европейска система за убежища и развитие на интегриран подход за управление на границите, бих искала да изразя нашата подкрепа успоредно със засилване на общоевропейските превантивни действия по отношение на нелегалната емиграция. Както знаем, България е една от държавите членки, най-силно засегнати от тази бежанска вълна и смятаме за необходимо, че трябва да се работи за управление на миграционните процеси, основано на принципите за солидарност и пропорционалност. Не на последно място присъединяването на България към Шенгенското пространство продължава да стои на дневен ред и очаквам възможно най-скоро то да стане факт. На всички е известно, че страната ни отдавна е покрила необходимите условия и изискванията за членство в Шенген и това е признато в редица решения и декларации както на Европейската комисия, на Европейския парламент и на Европейския съвет. Ето защо бих казал, че продължителното отлагане на приемането на България и Румъния в Шенген е опасен прецедент, който подкопава сериозно доверието между държавите членки и обезценява ангажиментите, поети на най-високо ниво по прилагането на „аки”. В момента основните усилия на българското правителство са насочени към финализирането на проекта за подписване на Споразумението за партньорство, очертаващо помощта в рамките на периода 2014-2020 г. Това Споразумение за партньорство трябва да бъде обсъдено с широк кръг участници в процеса на вземане на решения – социално-икономическите партньори, местната власт, неправителствените организации и също така с активната роля на Българския парламент. Затова очаквам от правителството преди окончателно да бъде взето решението за изпращане на Споразумението за партньорство в Брюксел в рамките и на регулярните парламентарни комисии, в рамките на един парламентарен дебат да обсъдим основните акценти на това споразумение. Искам да уверя правителството, че се ползва с пълната подкрепа на депутатите от Коалиция за България за отстояване на националните интереси в процеса на вземане на решения в рамките на Гръцкото председателство и да го уверя, че Народното събрание ще бъде един достоен партньор в процеса на обсъждане на предстоящите решения. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Караджова. Следва изказване от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи. Заповядайте,

Подкрепяйки и споделяйки представеното като приоритети от наша страна, аз съм убеден, че и с нашето активно участие в диалога по време на гръцкото председателство това ще бъде едно успешно едно успешно председателство с принос за развитието на Европейския съюз и за политиките, които в момента са актуални и по принцип политиките, които споделяме и в рамките на общността. По-скоро на мен ми се иска да обърна внимание и акцента ни днес, господин премиер, да бъде по отношение на Проекта на споразумение за партньорство тема, която касае всички нас и в срещи, които имаме с хората по региони и в София. Действително има много сериозен интерес и считам, че съвпада с финализирането на преговорите за Проекта на споразумение за партньорство през посочения

този процес да се финализира така, че да се оптимизират всички оперативни програми с оглед на едно стимулиращо развитие на различните региони и политики, които трябва да се развиват настоящия програмен период 2014-2020 г. Безспорен е напредъкът, който е реализиран от началото на управлението. Вашето правителство, господин премиер, вече има представен проект, за който има и положителни думи от страна на Европейската комисия, които ние споделяме в по-голямата част. Има доста положителни моменти. Един от положителните моменти е, че Програмата за развитие на селските райони ще бъде източник, от който ще се финансират мерките, свързани с прилагането на интегрирания подход за справяне с демографските предизвикателства на регионите или специфични нужди на географските области. Те са предвидени в Трети раздел на проекта на споразумение. В текста на Приложение № 2 към Споразумението за партньорство в неговата четвърта версия е предвидено да се разширят планираните инвестиции от Програмата за развитие на селските райони, както следва: - инвестиции в стопанските предприятия, с които се допълват дейностите по Оперативна програма „Иновации

среда; - изграждане или обновяване на социална инфраструктура в селските райони, която не е включена в процеса на деинституционализацията. При представяне на проекта на споразумение в Комисията по европейските въпроси и европейските фондове вицепремиерът госпожа Златанова посочи, че от тази програма ще може да се финансира и четвъртокласна пътна мрежа – обстоятелство, което изключително много интересува хората, които живеят в тези населени места. Това са положителните акценти. Другото, което бих искал изрично да посоча като силно положителен момент, господин премиер, е, че в обхвата на националните инструменти, допълващи помощта от Европейския съюз е включен новият инструмент на правителството – Публичната инвестиционна програма „Растеж и региони“. съм, че по този начин ще могат да се допълнят инвестициите в региони, които няма да могат да бъдат покрити от самите оперативни програми и по този начин ще има едно балансирано развитие на регионите. На този етап и с оглед позицията на Европейската комисия на нашите партньори не можем да не посочим, че инвестициите по препоръка и принципите, на базата на които се реализират от различните оперативни програми, са с акцент към големите населени места от първо до трето ниво за големите градове, със засилен фокус върху тези от първо и второ ниво. Естествено, безспорно е потребно и там да се извършат инвестиции, но също така позиция на Брюксел е да има балансирано развитие на всички региони. С оглед на това считам, че е добре, особено по отношение на Оперативна програма „Регионално развитие“, да се намери възможния баланс така, че да има инвестиции във всички населени места. Уверявам Ви, че това изключително много интересува хората, с които се срещаме, особено в малките и средни населени места, където също трябва да има инвестиции, нормални условия на качеството и стандарта на живот. Имаме уверение от страна на вицепремиера госпожа Златанова, убеден съм, че и Вие ще направите необходимото в оставащото малко време и в малкото възможности, които има в преговорния процес до одобряване на оперативните програми, да се постигне напредък и в това отношение. Другото положително, което трябва да посочим и на базата, на което трябва да се реализират инвестициите по отношение на градското развитие, те трябва да бъдат на базата на интегрираните планове за градско развитие. Убеден съм, че това ще бъде постигнато. постигнато. Обърнах се към вицепремиера, а днес се обръщам от трибуната на Народното събрание и към Вас, че е необходимо да се ускори работата. Ние разбрахме и сме запознати, че има план за действие за ускорено разглеждане и приемане на различните стратегии и документи, на базата на които трябва да се реализират оперативните програми и инвестициите, които трябва да бъдат факт в нашата страна, още веднъж подчертавайки, че тези инвестиции трябва да бъдат балансирани в малките, средните и големи населени места. Още повече, имайки предвид, че на този етап ние все още сме най-бедната страна в Европейския съюз с най-нисък брутен вътрешен продукт на глава от населението. Считам, че е редно да се помисли в това отношение. Това са достатъчно сериозни аргументи, които нашата страна в преговорния процес може да представи пред нашите партньори от Европейската комисия и пред Брюксел. Убеден съм, че ще има ускорено разглеждане, защото има много сериозно закъсняване. За съжаление по време на четиригодишното управление на ГЕРБ тези стратегически документи не са разгледани и не са приети. Знаем позицията на Брюксел, че пари ще се дават основно така че тези документи, убеден съм, че ще се разгледат по най-ускорения начин, да бъдат основата за разглеждането за инвестициите и реализацията на оперативните програми. доста стратегически документи, но има подробен списък и план за тяхното приемане в плана за действие, така че всеки един от нас може да ги види там, да не отнемам ценно време. Пожелавайки си успех, за да постигнем този балансиран подход в реализацията, подготовката и одобряването реализацията на оперативните програми, изразявам нашата готовност за активно участие в диалога, в дискусиите, в дебатите по време на това председателство, за да постигнем целите, които интересуват нашата страна и нашия национален интерес. Благодаря.

Няма. Има ли представители на Европейския парламент, които да желаят да вземат отношение по доклада? Няма такива. Господин министър-председател, заповядайте. Съгласно процедурата имате възможност за отношение към изказванията.

Вярно е, че не засегнах проблемите, които възникнаха в края на миналата година с евентуалното асоцииране на Украйна. Искам да Ви уверя, че ние имахме единна позиция на всички институции, които работят по въпроса и са отговорни по тази тема, за асоцииране на Украйна. На срещата във Вилнюс, която беше решаваща, присъстваха Президентът и външният министър, но пак подчертавам, позициите бяха напълно съгласувани между кабинета и Президентството. По отношение на солидарността на Европейския съюз по бежанската вълна. Разбира се, че винаги може да оценим като недостатъчна помощта, която получихме от Европейската комисия, но искам веднага да подчертая, че още при оформянето на бежанската вълна, темата беше поставена и намери широко разбиране сред комисарите и лично председателят Барозу. На последния Европейски съвет миналата година, Съветът разшири обхвата на групата, която трябваше да изготви доклад, и чийто първоначален обхват беше Средиземноморието, с формулировката, предложена от нас – „Южните сухопътни граници”, разбирайте и нашите граници, които влизат в този обхват. Гръцкото председателство ще приоритизира тази тема и ние напълно ще подкрепим техните усилия, които до голяма степен са идентични със ситуацията в нашата страна. В обобщение бих искал да Ви уверя, че ние ще продължим да търсим широк консенсус по всички особено по-спорни въпроси (лесно се постига консенсус по безспорни въпроси), ще търсим консенсус и там, където нямаме ясно изградени национални позиции – извън кабинета, тук, в Парламента и със структурите на гражданското общество, в интерес на по-добро отстояване на нашите интереси в рамките на Европейския съюз. Благодаря.

Пред мен е експресната стенограма от обсъждането на този законопроект на заседанието на 5 февруари Ние сме във фаза изказвания по първо гласуване на законопроекта. Желая да съобщя оставащото време на парламентарните групи от дискусията по този законопроект. За Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ – 27 минути и 49 секунди, за Парламентарната група на Коалиция за България – 14 минути и 23 секунди, за Парламентарната група на Движението за права и свободи – 18 минути, за Парламентарната група на Политическа партия „Атака” – 13 минути и 16 секунди,

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Вземам думата относно Законопроекта за Кодекса на труда, внесен от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ. Това е законопроект, насочен към младите хора, за които липсата на професия, на професионален опит и трудов стаж са част от причините, които затрудняват намирането на работа, водят до дългосрочна безработица и пречат за достигане на успешна социална и икономическа реализация. предлагания законопроект се акцентира стажуването да се извършва преди завършването на образованието. Това е новост в правната уредба. С направеното предложение от нас за промяна на Кодекса на труда искаме да създадем условия работодателите да участват в професионалното обучение и да влияят върху процеса на придобиване на практически умения и професионален опит, така че придобитата квалификация и опит да бъдат максимално съобразени с нуждите на практиката. Ясно е, че има проблеми. Ние внесохме този законопроект, за да се намери механизъм за тяхното решаване. Ще Ви представя някои статистически данни, от които е видно, че този законопроект е необходим на обществото ни. Според данни от Евростат за групата от 15 до 24 години, за края на 2013 г. равнището на младежката безработица в България е 29,4%, като средно равнището за Европейския съюз е 22%. Разпределението на безработните младежи до 29 години по професионален признак показва, че с най-голям относителен дял е групата на регистрираните младежи без специалност – 60,8%. По образователен статус младежите с основно и по-ниско образование запазват най-голям относителен дял – 46,7% спрямо тези със средно специално и професионално образование, които са 26%. средно общо образование са 15,4%, а безработните младежи с висше образование са 11,9%. Безработицата при младежите се отличава и с голяма продължителност. Младежите до 29-годишна възраст с престой на пазара на труда над една година са 24,4% в общата съвкупност на безработните младежи. При младите хора от 15 до 24 години този процент е по-голям – 49,8%. От данните се вижда, че безработицата като проблем е концентрирана сред младите хора без образование и без специалност, но също така и че големи групи образовани млади хора с професии остават дълго на трудовия пазар, деквалифицират се, губят мотивация и са в социална изолация. За ниската икономическа активност сред младежите у нас говори и коефициентът на заетост. При младежите на възраст от 25 до 29 години той е 63,78%, а в рамките на страните от Европейския съюз той е 71,15%, за младите хора от 15 от 15 до 24 години при ниво на коефициент на заетост 21,4% у нас, в страните от Европейския съюз е 33,05%. Лицата в тази възрастова група у нас са все още в процес на получаване на образование и не работят по време на обучението си, докато в страни като Дания, Холандия, Исландия, Швейцария и други младежите показват икономическа активност точно в тази възраст и тя е 70%. Тези данни са ясни и би трябвало да Ви убедят колко е важно стажуването по време на обучението. Регламентирането на договор за стажуване и най-вече уреждането на неговия статут и начин на прилагане за лицата, които се обучават в професионални направления на средното и висшето образование още преди завършването, както и за тези, които не са работили до 24 месеца след дипломирането по придобитата професия, е нова правна форма, която решава назрели обществени потребности – на младежите без опит и стаж, на работодателите и на държавата. Този трудов договор скъсява времето на младежите да открият своето първо работно място, защото им дава възможност да получат необходимите практически знания и умения, необходими за покриване на изискванията на работодателите за бързо адаптиране и резултати в работния процес още в периода на образованието, осигурява на работодателите правна форма, чрез която могат да организират стажуването по начин, по който да извършват конкретната професионална подготовка в съответствие със своите производствени и фирмени цели. То е една възможност чрез напътствията и обучението от фигурата на наставника работодателите да наблюдават стажантите и да извършват предварителен подбор на необходимите им специалисти, които след завършване ще наемат на работа. Договорът за стажуване ще промени ефективността и качеството на стажовете, като изчисти формалния подход, прилаган често при тяхното провеждане. Ползата на държавата е свързана с намаляване на разходите за финансиране от държавния бюджет и от средствата по линия на Европейския фонд, на програми и мерки за провеждане на стажове с наставници за лица с придобита степен на професионална квалификация и степен на образование. Целесъобразно е тези средства да се насочат към лица без образование и професия или за преквалификация в зависимост от потребностите на бизнеса и пазара на труда. Затова предлагам на всички да подкрепите нашия законопроект. Въпросите, които бяха зададени вчера към нашия законопроект, са аналогични с тези, които бих задала аз и на законопроекта, представен от Министерския съвет.

Благодаря Ви, господин председателю. Господин министър, колеги! Благодаря на колегата Кънев, но поисках думата, за да внеса малко пояснение след позицията и на колегата Гьоков във връзка с нашето отношение към внесените законопроекти от Министерския съвет и от колегите от ГЕРБ. Между другото, давам си сметка, че договорите за стажуване е важно да бъдат уредени и е хубаво, че и Министерският съвет, и представители на една парламентарна група са се опитали да уредят този институт, тъй като до този момент ние говорим за стажуване и в Закона за насърчаване на заетостта. Не сме изчистили обаче своето разбиране за това какво представлява договорът за стажуване. Заедно с това, колеги, аз наистина искам да се разберем – мислех, че сме приключили този разговор, поне в основната му част, на две дискусии в Комисията по труда и социалната политика. Очевидно е обаче, че трябва да го довършим и в залата. Няма спор, че трябва да има ясно дефиниране на понятието „договор за стажуване”. Очевидно е обаче, че извън въпросите, които колегата Гьоков зададе, а те са важни, ние трябва да си дадем отговор и на още един въпрос. Има една същностна разлика между двата вида договори за стажуване, които предлага Министерският съвет и които предлагате Вие, колеги. Тя е следната: Министерският съвет предлага въвеждане на особен вид трудов договор, наречен „договор за стажуване” за млади хора до 29 години, които вече са завършили своето образование и са придобили съответна квалификация. Даваме си сметка, че не само изискванията на работата по оперативните програми, стажантските програми, които съществуват, но и създаването на едно устойчиво законодателство, свързано с устойчива заетост, изисква създаването на такъв договор. Това, което предлага Министерският съвет, всъщност е и в съответствие с приетата наскоро Европейска рамка за качество на стажовете. Мисля, че без да е задължителен регламент, нейното въвеждане в трудовото законодателство е препоръчително – нещо, което Министерският съвет прави. Става дума за хора, които не отговарят на изискванията за придобит трудов стаж и които чрез този договор могат да бъдат назначени, разбира се, и под ръководството на наставник. Фигурата на наставника също е въведена в този проект. Важно е тя да сработи. Важно е да не се получават спекулации с млади хора, които са назначени на стаж. Стана ясно, че разнообразието от това как се легитимира тяхната трудова заетост е твърде голямо. Въвеждането на ред е необходимо. Това, което обаче Вие предлагате, колеги, е въпрос на един по-сериозен анализ и иска много по-различни отговори. Това, което Вие се опитвате да правите, всъщност въвежда един друг дебат, който ще водим тогава, когато гледаме поправките в Закона за професионалното образование и обучение. Между другото подкрепям тезата, че уреждането на ученическите практики, на студентските стажове, на това, което представляват учебните програми, учебните планове и организацията на учебния процес не може да бъде предмет на трудово законодателство. То е проблем на образователните закони, то е проблем на Закона за висшето образование, то е проблем на Закона за професионалното образование и обучение. Това, че ще промените договора за ученичество с договор за обучение чрез труд не дава отговор на няколко въпроса. Поставих ги веднъж, ще ги поставя и втори път. Вие твърдите, че договор за стаж може да бъде сключван с млад човек до 29 години, който учи средно образование. Аз Ви питам: средно образование се започва на 14-15 години, това означава ли, че трудов договор, ако приемем, че въвеждането на такъв договор според Вас в Кодекса на труда по същество би следвало да отговаря на изискванията за трудов договор, може да бъде сключван с дете на 14-15 години? Всяка фирма ли може да назначава такова лице? Да, работодателите предлагат възрастта от 16 години да падне на 15 години, смятате ли, че не е необходимо да има изисквания към фирмите, които ще провеждат обучение чрез труд, да има съответни ограничения? Това е нещо, което Вие не предлагате и аз го намирам за крайно неприемливо. Смятате ли, че с поправка в Кодекса на труда ще предпоставим начина, по който се формират учебните програми; начина, по който ще изглеждат учебните планове; начина, по който училищата ще организират своето обучение, независимо дали са висши, средни или става дума за професионални гимназии или за профилирани гимназии? Кой дава тези отговори? Що за решение е да уреждаме с Кодекса на труда ред, който се урежда в образователните закони? Това е големият разговор днес, поради което аз и тогава, и сега казвам, че няма да подкрепя Вашия законопроект. Той изисква други ограничения, той изисква друг разговор, той изисква решения в други закони. Кодексът на труда може да бъде съпътстващо изменен тогава, когато концепцията е ясна, но така изведнъж, защото сме решили да правим нещо, което правим на парче, не решава ничий проблем. Пипането в системата на образованието и обучението трябва да бъде много прецизно, трябва да бъде комплексно, трябва да бъде грамотно направено. В противен случай ние отговаряме на нечии искания, но не отговаряме на изискванията за цялостна държавна политика в това отношение. Поради това Ви предлагам без помпозни заявления да си дадем сметка, че става дума, за млади хора, че става дума за деца и трудовото законодателство в тази сфера трябва да бъде много коректно поднесено. В края на краищата, дайте си сметка, че налагането на една теза, и то претенцията ми не е към преждеговорившата – без да сме си дали сметка, че това иска още отговори, не е добро решение. Благодаря.

господин министър, уважаеми колеги! Това, което предлага Парламентарната група на политическа партия ГЕРБ за промени в Кодекса на труда и регламентирането на стажантските договори като една от празнотите в Кодекса на труда, си има предистория. Има вече три или четири години натрупана практика, благодарение на разработената Оперативна програма „Човешки ресурси” от управлението на политическа партия ГЕРБ и регламентирането на стажантските договори. Ще припомня само накратко. тези млади хора до 29-годишна възраст, на които се даде възможност да стажуват при работодател, които са завършили висше образование и нямат нито един ден трудов стаж по специалността си, която са завършили, ние даваме възможност те да стажуват при работодателя в разстояние на 6 месеца. През тези 6 месеца се плащаше заплатата, според икономическата дейност, според минималните осигурителни прагове за съответната икономическа дейност, осигуровките и отделно се плащаше половин минимална работна заплата на наставник от предприятието, към който да бъде прикрепен този млад човек. Тази програма се радваше на изключителен успех – над 11 хил. 500 млади хора до 29-годишна възраст изкараха тези стажове и близо 55% от тях, след като ги завършиха, бяха харесани от своите работодатели и останаха на постоянна във фирмата, на постоянен трудов договор или пък си намериха друга работа в друго предприятие. Останалите бяха натрупали съответния опит по съответната специалност, бяха натрупали съответните трудови навици и

Разширихме периода от 6 месеца на 9 месеца и на 12 месеца. Така повече от 30 000 млади хора до 29-годишна възраст през последните три години намериха работа в предприятията, натрупаха стаж и по този начин бяха полезни както на своите работодатели, така успяха да се реализират успешно на пазара на труда. бих желал тази програма да продължи както в гаранцията за младите хора за специалния фонд, който се отпуска от Европейската комисия, така и в следващия програмен период на оперативната програма от 2014 г. до 2020 г.

първа работа за младите хора, сключи се споразумение между правителството тогава, синдикатите, работодателите, Националното сдружение на общините и неправителствения сектор и се правиха координационно механизми, за да може действително да гарантираме работа за младите хора до 29-годишна възраст. Още повече една година преди Европейската комисия да приеме гаранцията за младежта, ние го бяхме въвели още през март месец 2012 г. Ние го стартирахме тогава – до 4 месеца след завършване на средно, професионално или висше образование, или на отпадналите от образователната система да им бъде намерена работа. Тоест това е една последователна политика. Това е една натрупана практика, която ние искаме да регламентираме с промените в Кодекса на труда. Тази работна група от представители, от експерти на синдикатите, работодателите и Министерството на труда и социалната политика

по времето на стажа на младите хора в нашите предприятия техните трудови и осигурителни права с трудов договор и да гарантираме минимално заплащане – това направихме. Учудвам се защо при тази хронология, за която Ви говоря, и естествения път, който извървяхме, не искате да подкрепите нашия законопроект? Защо?! Естествено, той не е съвършен, както и проектът на Министерския съвет, който почти дублира това, което ние предлагаме в частта за стажантските договори. Той също не е съвършен!

искам да се спра на някои други моменти, които пречат на българския бизнес, пречат между другото и на работодателите, и работниците.

лошо е, неправилно е, но нека не слагаме под един калъп, под един общ знаменател целия български бизнес. Когато разглеждахме Бюджет 2014 г., имах възможност да Ви цитирам нещо много интересно, което и ние очаквахме благодарение на това, че правителството се издължи авансово по ДДС и по европрограмите на българския бизнес, неочаквано за нас за три седмици пристигнаха 220 млн. лв. допълнителен данък печалба, който не очаквахме. Сега по темата, която искам да засегна. Това са промени, които някои работодателски организации наричат „намаление на административната тежест”. Знаете, че в момента тече много интересен дебат, който периодично избухва, като

Правителство след правителство ние тук, в тази зала сме приемали и сме натрупвали тези неща. В момента мога да Ви покажа, защото с това се занимавам в този живот, една фирма, дали е малка, средна или голяма или е микрофирма от трима човека, има 28 документа, които трябва да представи, когато се яви Главната инспекция по труда. Пак повтарям: разговорът в момента не е политически, а е принципен. Какво означава фирма от няколко човека да има ревизионна книга?

го и затова го предлагам. В този закон то вече е предложено. Изхождайки от ревизионната книга – беше ми интересно какво представлява, тръгвам нататък. Предлагам да отпадне това, което преди известно време беше внесено, като график на отпуските.

Предлагам отново да се върнем към темата, срещу която скочиха някои хора и ми обясниха, че не може да стане – отработванията на съботите по празниците. Знаете, че това е абсолютно изгубено време. Предлагам да се преработи Наредбата за трудовите книжки. Те отдавна не трябва да стоят в терезетата. Те са по избор на работника.

работната заплата и за така наречените СБКМ. Пак повтарям – това са неща, които касаят малки и микропредприятия. Мога да Ви покажа още един интересен документ, но няма да давам да се снима. Мога да Ви кажа, примерно, как действа Инспекцията по труда в един окръжен град, отивайки на 100 км в едно предприятие от 4 човека в летния сезон, това е една кръчма на морето. Пие се едно кафе и му се дава призовка, с която на следващия ден, 5 август, трябва да яви в съответния окръжен град, където да представи: трудовите досиета на работещите; регистрацията на фирмата – като че ли това не може да се извади от регистъра; графика за разпределение на работното време – като че ли това е адски важно за тези 5 човека в ресторанта; таблица на отпуските; Правилник за вътрешния трудов ред – това е изключително важно, без този правилник тези 5 човека не могат да работят; Правилника за организацията на работната заплата – това е изключително важно нещо за Главна инспекция по труда как тези 5 човека си разпределят паричките; оценка за риска; инструктажната книга; ревизионната книга, да носи и печат. На другия ден той взема кола, отива в окръжния център, срещат се, проверката приключва за 5 минути, никаква корупция, никакви проблеми. Но Вие сами можете да си представите, връщам се отново на темата за бройката – това са 320 хиляди микрофирми

Което е логично да влезе – нека да влезе. Което не е обаче трябва да махнем, защото се касае за стотици хиляди хора. Между другото всичко това струва и пари и аз го знам по себе си, защото една малка фирма няма как да направи оценка на риска, няма как да направи другите документи. Има посреднически фирми, които, естествено се показват от проверяващите коя фирма трябва да се наеме. Плаща се не много, но, съгласете се, при 350 хиляди фирми това е една сериозна сума. Просто го знам по себе си. И последното, което искам да помоля – вчера ми дадоха новата Наредба за минимални изисквания за микроклимата на работните места. Господин министър, много Ви моля, преценете внимателно тази наредба. Чух, че ще има обществено обсъждане по нея. Имайте предвид, че има много логични въпроси. Примерно, над 29 градуса трябва да спираме работа. Това означава, че в съседна Гърция не работят вече стотици години. Те може би и затова я докараха дотам. Аз пък задавам въпрос: при 30 градуса сладоледаджията има ли право да продава на улицата? Има доста неща, които трябва да се пипнат. Ако е евроинтеграция, аз съм против такъв тип евроинтеграция. Второ, какво значи да измерваме и в специални тетрадки да нанасяме течението на въздуха в работните помещения? Кой ще го прави това? Нали Ви е ясно, че пак фирми ще започнат да го правят и пак трябва да се кешира. Разберете, много от проблемите на българската икономика са проблеми, които генерираме ние тук в залата, претупвайки ги набързо. Този път Ви моля: дайте внимателно да ги обсъдим. Благодаря Ви. Благодаря, господин Кънев. Реплики? Заповядайте, госпожо Ташева, за първа реплика.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин Кънев! Аз искам да уточня нещо, което преждеговорившият спомена мимоходом. Той ни уверяваше, че в България има лоялен, честен бизнес, който плаща редовно заплатите на своите работници и служители. Разбира се, тъкмо това ние сме подчертали и в мотивите си при внасяне на Законопроекта за изменение и допълнение най-вече на чл. 245. И там в мотивите сме писали, че сме писали, че безпомощността на българската правна система в сегашния й вид да реагира и да защити хората на наемния труд, е унищожителна не само за тези, които си изкарват хляба и препитанието с наемен труд, но също така и за легалния и за социално отговорен бизнес, който бива поставен в крайно неизгодни конкурентни условия, като понася съвестно тежестта на всички социални плащания, заобикаляни от нелоялните конкуренти. Така че ние с господин Кънев сме на едно мнение. Ние не сме генерализирали, не сме казали, че практиката работодателят да удържа 40% от заплатата на своя работник или служител месеци и години наред е всеобхватна, но е факт, че тя се наблюдава най-вече в реалното производство. И в този смисъл дали общият обем на работната заплата е 10 милиарда или обстоятелството, че 80 милиона, дължими за заплати, се явяват една сто двадесет и пета част от десетте милиарда, е ирелевантно. Като е толкова малко, нека да се изплатят заплатите. Защото както и да убеждавате хората, примерно от ОЦК-Кърджали или от „Ремотекс”, те няма да Ви повярват, че техните страдания са нищожна част на фона на останалите,

Благодаря Ви, господин председател. Господин министър, уважаеми колеги! Целта на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда от Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ е да доусъвършенства нормативната уредба и регламентира трудовите правоотношения чрез договор, което ще създаде по-големи възможности за реализацията на пазара на труда при младежите. Всички знаем, че едно от основните изисквания при кандидатстване за работа, а може би и най-важното е професионалният опит, на което младежите на отговарят. Липсата на такъв и практическите умения са основни фактори за високата безработица сред младежта, която за 2013 г. е над 29%. Нашият законопроект предвижда регламентиране на договора за стажуване като самостоятелен вид договор в Глава единадесета „Професионална квалификация” на Кодекса на труда. Предлагат се текстове, съгласно които работодателите ще могат да сключват договор за стажуване с младежи на възраст до 29 години, които се обучават в средни или висши училища за придобиване на степен на професионална квалификация на висше образование или са придобили степен на професионална квалификация и на висше образование през последните 24 месеца. Младежите ще се наемат на работа по придобиваната или придобита квалификация на работни места, определени от работодателите. Мисля да поразсъждавам на глас пред пленарната зала, защото тук е разликата, която е между двата законопроекта – от Министерския съвет и нашият. Според мен всеки работодател, който наема такива стажанти по време на тяхното обучение, както го предлагаме ние, ще има по-ясен поглед върху развитието на самите стажанти. И още в този етап той ще определи кои ще останат на работа и кои не. Другият законопроект предлага точно обратното – след завършване на професионална квалификация и обучението да започват договори с такива стажове. Мисля, че тези промени, които предлагаме ние, ще доведат до увеличаване на младежката заетост и разкриване на нови работни места. Благодаря Ви.

а именно – да се гарантира изплащането на пълния размер на трудовото възнаграждение и полагащото се обезщетение на работници и служители. Смятам, че това нейно предложение е в правилна посока. Знаем в момента размера на неразплатените заплати – над 80 милиона. Знаем обаче, че това са само заплатите, които е установила Инспекцията по труда при техни проверки или при сигнали. Мисля си, че има още забавени работни заплати, така че неразплатените работни заплати сигурно са в размер на около стотина милиона. Това не е малък проблем, като имаме предвид, че има неразплатени заплати от предходни години. Затова поставеният в законопроекта проблем в тази си част е доста сериозен. Хубаво е обаче тези текстове да бъдат прецизирани в проекта, защото касаят не само Кодекса на труда,

с изключение на тези дребни забележки, които трябва да бъдат съгласувани. Иначе ще го подкрепим. Интересно обаче, госпожо Ташева, че ги нямаше пък Вашите депутати да подкрепят този законопроект, но това е

за тази промяна в Кодекса на труда, но ако направим промяна в Кодекса за социално осигуряване, ще става въпрос за два милиарда. И става дума за осигуровките

който, както вече разбрахме, е внесен миналата седмица, тоест може би не сте разбрали – много експресно е внесен първо в Социалната комисия и после в Парламента, за разлика от нашия законопроект, който е от 22 октомври, и го припокрива. Понеже вчера имаше дълго изказване на заместник-председателя на нашата Социална комисия, който постави много въпроси, бих му препоръчал да прочете едно становище на Американската търговска камара в България, която според мен със своите предложения разбива изцяло Вашия законопроект във всичките му точки. Не искам аз да правя тези техни предложения. По-скоро – запознайте се, а не да говорите, че законопроектът на ГЕРБ бил непълен, не отговарял в различните си части. Има една разлика – нека да го разберат всички, че ние предлагаме да има трудови договори за учащите се, които са със средно образование, когато стажуват. Това е единствената разлика между двата проекта. Като правим връзка между този и на госпожа Ташева,

на тази много социална партия, видите ли, още сега, на първо четене щяха да Ви подкрепят. Не че са толкова неизгладими и Вашите, както и нашите предложения – просто не са на подходящата партия. По отношение на един колега, който говори преди мен господин Кънев, хубави са Вашите предложения, направете ги на второ четене, макар че в момента не обсъждаме тези членове на законопроекта – за промени в Кодекса на труда. Те са интересни, но все пак имайте предвид, че Вие изцяло защитавате интересите на бизнеса,

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги! По последни данни на Евростат безработицата сред младите хора за месец декември се е увеличала на 29,4% в сравнение с месец ноември – 28,8%. Или просто казано, в числа, 66 хил. млади хора в България са без работа, изключително тревожен факт на фона на това, че в Европейския съюз средното ниво на младежката безработица е 23%. Това нарежда нашата страна в челната шестица по младежка безработица сред страните – членки на Европейския съюз. Нека да припомня, че намаляването на безработицата, и най-вече на младежката безработица, е един от важните предизборни ангажименти на Коалиция за България, един от важните приоритети на управленската програма именно на това правителство. На фона на тази мрачна статистика, че безработицата сред младите хора се увеличава непрекъснато, на тази тъжна действителност ясно личи, че управляващите вече над осем месеца не могат да се справят с този изключително важен и актуален проблем за българските младежи. По всичко личи, че проблемът излиза извън контрол. Затова още през месец октомври внесохме нашия законопроект, който е насочен към младите хора, с цел цел докато учат в средно или висше училище, да могат да натрупат необходимия професионален опит и да станат конкурентоспособни на пазара на труда, за да се реализират по-бързо на трудовия пазар. Започването на първа работа сред младите хора е истинско предизвикателство в България. Често за едно работно място се борят около 100-200 души, което вдига летвата на работното място и естествено, че работодателите ще предпочетат такива работници, които са с повече трудов стаж. Истината е, уважаеми колеги, че работодателите не наемат дипломи, те наемат знания и умения, при което младият човек, току-що завършил средно или висше образование, има минимален шанс веднага да се реализира на пазара на труда. Затова голяма част от младите хора не могат да започнат веднага работа, след като завършат средно или висше образование, или пък са готови да започнат работа, която е далеч по-ниска от квалификацията, която са придобили. Ето защо липсата на професионален опит и на практически умения е основният фактор за високата безработица в България. В интерес на повишаване на младежката заетост работодателите трябва да бъдат мотивирани, да бъдат стимулирани да наемат млади хора без стаж. Това не би било възможно без създаването на правна рамка, която трябва да бъде максимално гъвкава към самите работодатели, за да бъде адаптирана към техните нужди и към техните потребности. Това е една възможност за работодателите, а и за младите хора - да се регламентира договорът за стажуване като особен вид договор в трудовото законодателство. Чрез промените, които правим в Кодекса на труда, искаме да помогнем на младите хора да имат възможност да стажуват, да усвоят конкретни практически умения по професията, още докато се обучават, като това би ги въвело по-рано в реалната работна среда. Стажуването е един изключително важен процес. Той е мост между образованието и бизнеса, между теорията и практиката, между обучението и заетостта. Чрез стажуването по време на обучение младите хора трупат ценен практически опит. Те влизат реално в бизнеса, ориентират се кариерно, прилагат научените теоретични знания веднага, след като ги усвоят в училище, и най-вече придобиват трудови навици. Ето защо е изключително важно за по-нататъшната спешна реализация на всеки един млад човек той да има, макар и минимален, трудов стаж и професионален опит по специалността, по която е учил. Имайки такъв практически опит, имайки такъв трудов стаж, вече младият човек много по-лесно може да си намери работа. Той вече става конкурентоспособен на пазара на труда. От друга страна, младият човек, който завършва училище – средно или висше, имайки зад гърба си един малък стаж, който е натрупал по време на обучението и образованието, на него това му дава самочувствие, защото той вече може да избира своя работодател, а не работодателят да избира своите работници. Затова се стига дотам, че много млади хора или не работят, или са принудени да работят извън своето образование. Предложените текстове в законопроекта на Министерския съвет се свеждат до това, че работодателят може да сключва договор за стажуване с лица до 29 години, завършили средно или висше образование, но без професионален опит и трудов стаж по специалността. Това не е нещо ново, уважаеми колеги. То е познато и сега се прилага успешно от работодателите, защото и сега, и в годините назад много от работодателите са се възползвали от възможностите, от стимулите, които е предоставила държавата чрез различните европейски програми, чрез държавно финансиране, да могат да наемат млади хора без стаж на работа под ръководството на наставник. И сега това е регламентирано в Закона за насърчаване на заетостта. Това досега е ставало чрез подписване на срочни договори с младите хора, като с наставниците се е подписвало допълнително споразумение по чл. 119 от Кодекса на труда. Какво е новото в законопроекта на Министерския съвет? За прилагането на стажуването по начина, по който Министерският съвет ни предлага с тези текстове, мога да Ви кажа, че няма никаква нормативна пречка и сега работодателите да сключват такива договори и да наемат на стаж млади хора до 29 години. Каква ще бъде ползата за младия човек оттук нататък, когато се приемат текстовете само на Министерския съвет, а не и законопроекта на ГЕРБ? Изключително важно е да помислим какви ще бъдат ползите за младия човек, защото именно той е фокусът на проблема. Аз искам да дам пример с това каква ще бъде разликата за младия човек, ако сега двама младежи завършат средно в професионална гимназия, и двамата са електротехници, кандидатстват в две различни фирми – едната фирма наема младия човек с трудов договор със срок за изпитване и го назначава на 450 лв. заплата, защото такива са изискванията за минималния минималния осигурителен праг за тази професия и длъжност, а другият работодател наема също този млад човек, който няма трудов стаж, с този договор за стажуване и го назначава, примерно, на минималната работна заплата за шест месеца. Абсолютно никаква разлика няма! Никаква полза за този млад човек. Разберете, проблемът не е в това какъв ще бъде този договор – дали ще бъде договор за стажуване, дали ще бъде срочен договор, проблемът е тези млади хора да имат самочувствие, да имат практически умения. Без тези практически умения няма да ги вземе никой работодател. Те няма да могат да се реализират на пазара на труда и дълго време ще останат в редиците на безработните. Законопроектът на Министерския съвет на практика, както казах, уважаеми колеги, не поражда нови права и възможности за регламентиране на стажуването. Законопроектът не отговаря на реалните обществени отношения. Той е неработещ, ще ограничи възможността за стажуване на младите хора, докато те се обучават. И най-вече, уважаеми колеги, няма да допринесе за реализирането на един от основните приоритети на това управление, а именно намаляването на младежката безработица. Тя ще продължава и през януари, и през февруари да расте, защото мерките, които Вие сте предприели в областта на социалната сфера по отношение на младите хора са неработещи.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър! Уважаема госпожо Ангелова, аз от Вас разбрах, че има проблем с младежката безработица, и той е сериозен, само че надали това правителство за седем-осем месеца го е задълбочило този проблем, тъй като аз знам и отпреди, от предходните четири години, че проблемът с младежката безработица е изключително сериозен. Тя стигаше понякога в предходните години до към 30% от младежите, така че проблемът наистина е сериозен, но не трябва да го прехвърляте на това правителство, а да си вземете поуките, гледайки назад във времето. Говорите за правната рамка, която се опитвате сега, едва ли не, да я направите, пък не я направихте три години и половина-четири. Сега аз не се съмнявам в добронамереността на това Ви желание. Не се съмнявам и в това, че Вие можете да го направите, само че от бързане ли, от какво ли, някак си не го доизкусурихте предложението. Затова аз отново Ви призовавам да приемем предложението на Министерския съвет за промените, защото, отново ще го кажа – Вие твърдите, че голяма част от Вашето предложение се съдържа в това предложение на Министерския съвет. Да Ви кажа също, че то до голяма степен изглажда противоречията във Вашето предложение. И да вървим напред и парите за младежите, които ще дойдат от Европа по на младежката инициатива и националните средства, които ще се харчат за младежите, да бъдат по-лесно усвоявани. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гьоков, явно, че сте глух и сте сляп за това, което става в държавата. Статистиката е следната: младежката безработица всеки месец расте. Само ще Ви дам данните, че за месец декември 2012 г. младежката безработица по време на управлението на ГЕРБ е била 28%. За същия период тази година младежката безработица е 29,4%. За какво задълбочаване на проблема с младежката безработица Вие в момента приказвате? Защо прехвърляте горещия картоф с безработицата сред младите хора при нас, опозицията от ГЕРБ? След като Вие сте били четири години директор на Бюрото по труда в Стара Загора по време на управлението на ГЕРБ, с какво допринесохте за намаляване на младежката безработица във Вашия регион?

Госпожа Ташева направи реплика, уважаеми колеги. Аз следя процедурата. Госпожи и господа народни представители! Многократно вчера и днес беше заявено от тази трибуна, че Вие одобрявате поправката на чл. 245, която е основата, сърцевината на нашия законопроект, че това, както каза преди малко господин Николов, е ход в правилната посока – благодаря Ви, господин Николов, след което казвате, че ще се въздържите. Вие, като се въздържите, Вие го сечете този законопроект. Щом е в правилната посока, нека да му дадем шанс. Вчера вече имах възможност да кажа, че съм дълбоко респектирана от от строгата критика, на която той е подложен. Той има слабости, да, вярно е, и веднага ще кажа например две. Уместна е забележката, че абсолютната защита по новата ал. 3а в чл. 333 може да доведе до злоупотреби. В този смисъл какъв е проблемът да приемем предложението на Социалното министерство това да се замени с искане за разрешение от Инспекцията по труда?! Или друго – защо чл. 362а е в Кодекса на труда, защо тази материя не е уредена в ГПК? Защото там е по-трудно да се внесат промени, но ако законодателят прецени, няма никакъв проблем. Например, както предлага КНСБ – в чл. 417 от ГПК да се внесе аналогичен или сходен текст, тоест има възможност законопроектът да бъде изчистен и прецизиран. Затова аз апелирам, апелирам и към социалната партия най-вече, дайте шанс на този законопроект, не се въздържайте – гласувайте „за” на първо четене. Благодаря Ви много.

Господин председател, дами и господа народни представители! Мисля, че дотук и отляво, и отдясно чухме достатъчно аргументи „за” и „против” законопроекта, предложен от „Атака”, но в общото в общото положение беше, че това са добри намерения, които биха могли да се развият, след това допълнително на второ четене да бъдат доизкристализирани. В този смисъл не искам да се стига до партийно решение решение и да се окаже прав колегата от ГЕРБ, който каза, че може да се стигне до партийно решение и да не бъде прието нещо само защото е от „Атака”. Съжалявам, ако наистина се получи реално така, защото това е законопроект, който ще донесе много добро за българските и работници, и работодатели,

Последно питам: други изказвания има ли? Няма. Прекратявам дебатите по трите законопроекта. Моля народните представители да заемат местата си в залата предстои гласуване на три законопроекта. Думата иска министър Адемов. Заповядайте.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

защото става въпрос за това, че се търсят възможности, от една страна, за усъвършенстване на трудовото законодателство. В случаите на промените на Кодекса на труда с вносител Министерския съвет и вносители народни представители от ГЕРБ става въпрос за опосредстване на пътя от образование към заетост, а в случаите на Кодекса на труда с вносители госпожа Ташева и група народни представители става въпрос за търсене на комплексен механизъм за решаване на проблемите с неизплатените заплати. Искам тук обаче да отворя скоба и да кажа на колегите от ГЕРБ, че формално вносители са тези, които са записани в законопроекта, но това е проект, и то в един по-ранен етап, който е изготвен от експерти на Министерството на труда и социалната политика, на социални партньори, и всички тези, които са записани като вносители, с едно изключение, нямат никакъв принос към текстовете на законопроекта. Сега към основната разлика между двата законопроекта – на Министерския съвет и внесения от народни представители от ГЕРБ Проект за промени в Кодекса на труда. Уважаеми колеги, Вашият законопроект, пак повтарям, е един по-ранен етап на работната група от експерти от Министерството на труда и социалната политика. Само че след приключването на Вашия мандат през месец февруари се случиха нови, допълнителни събития. Съветът на Европа излезе с една препоръка за рамката на качеството на стажовете. В тази препоръка едно към едно е казано, че обхватът на тези, които трябва да бъдат в групата на така наречените „стажантски договори”, са тези, които са завършили средно и висше образование. Прочетете тази препоръка и ще видите, че става въпрос точно за това. Освен това, в проекта на колегите от ГЕРБ има записано като изискване въвеждане на договор с условие за стажуване. Никъде не е казано какъв е характерът на този договор. Къде е казано, че това е трудов договор? Трудов договор ли е той, граждански договор ли е, или някакъв друг договор? С какво завършва този стаж? Вие твърдите, че той завършва с изпит. С какъв документ обаче се удостоверява този изпит? Никъде това не е казано. Възможно ли е след този изпит ученикът, който е в условията на средното образование, да продължи образованието си примерно във висше учебно заведение или някъде на друго място? Всички тези пропуски ни карат да не подкрепим Проекта на Кодекса на труда на колегите от ГЕРБ. Уважаеми колеги, има и много други проблеми, които създава Вашият проект. Един от тях е по какъв начин се уреждат взаимоотношенията между наставника и работодателя. В Кодекса на труда с вносител Министерския съвет това е уредено с допълнително споразумение. Може ли работодателят да накара по някакъв начин един от експертите в съответното предприятие да бъде наставник, без това да бъде уредено в допълнително споразумение? Според нас, вносителите от Министерския съвет, това не е възможно. Разбира се, има и други проблеми, които ни карат, пак повтарям, да не подкрепим предложението на колегите от ГЕРБ. Най-важната причина, поради която не подкрепяме Вашия проект, фактът, че има препоръка на Съвета на Европа. Съгласно нея в предметния обхват на стажантските договори влизат единствено и само тези, които са завършили образование, независимо от това дали е средно, професионално или висше образование, защото стажантските договори на тези, които продължават в момента да се обучават и да се образоват, са уредени по друг начин. Те са уредени в учебните планове на съответните учебни заведения. Те са уредени в специализираните програми за обучение и за квалификация на висшите и на средните учебни заведения, които са предмет на автономията на съответните ВУЗ-ове. Европейския съвет за подобряване на качеството на стажовете е свързана с гарантиране на правата на стажуващите – гарантиране на техните трудови и осигурителни права, възможности за спазване на условията на труд и всички други по Кодекса на труда права, които имат работниците и служителите, защото в противен случай досегашната практика на наемане на стажанти показва възможността за наемането на тези стажанти като момчета и момичета за всичко, които да могат да извършват – съгласно граждански договор или други договори, непрекъснато подновяващи се, различни дейности, които нямат нищо общо с подобряването на тяхната професионална квалификация. Няколко думи по отношение на проекта на колегите от „Атака”. Уважаеми колеги, Министерството на труда и социалната политика приветства идеята за търсене на възможности за изплащане на дължимите начислени, но неизплатени заплати. Само че ние имаме сериозни забележки по всички текстове. На първо място, по текста на чл. 245, 245, където се уреждат начислените, но неизплатени заплати. Търсят се възможности за гарантиране на 100% изплащане на дължими начислени, но неизплатени заплати.

Уважаеми колеги, работодателят съгласно Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е субект на трудовото право, а не собственик. Собственик е този, чиято фигура е уредена в Търговския закон. Различните форми на собственост са уредени в Търговския закон и отговорността на работодателя няма как да бъде прехвърлена върху собственика, защото голяма част от предприятията в България са уредени по начин, по който собствеността е уредена съгласно Търговския закон. Голяма част от предприятията в България са капиталови предприятия и тяхната отговорност е до размера на капитала на съответното дружество. Няма как с промени в Кодекса на труда да им вменяваме друга отговорност. Разбира се, когато става въпрос за еднолични търговци, тогава нещата стоят по по-различен начин. Пак повтарям, идеята за търсене на възможности за изплащане на заплатите е добра, но има сериозни проблеми. Може би трябва наново да се разгледат всички тези неща. Голяма част от текстовете на предложенията трябва да намерят своето място в Гражданско-процесуалния кодекс, каквото например е предложението за ускоряване на съдебното производство по трудови спорове. Знаете, че

Разбира се, че Министерството на труда и социалната политика има и други предложения, свързани с преустановеното, дължимо, начислено, но неизплатено задължение да се даде възможност за издаване от съда на изпълнителни листове, с които работниците и служителите да имат право да търсят своите права. По отношение на защитата на тези, които търсят своето право по трудовите спорове, там сме изразили нашето становище – задължително тази защита трябва да се отнася единствено и само за онези, които оспорват оспорват своите права по отношение на неизплатените заплати. Що се отнася до предложенията на господин Кънев, в Министерството на труда и социалната политика са постъпили различен тип предложения на работодателски, на синдикални и неправителствени организации, които засягат голяма част от тъй наречените регулаторни и регистрационни режими. Има и други предложения, извън този обхват. този обхват. Те са свързани с промени в трудовото и осигурителното законодателство. Искам да уверя господин Кънев, че всички тези въпроси имат своето място в Комисията по труда и социалната политика, но само ако бъдат внесени по надлежния ред, а не в рамките на този законопроект, защото в противен случай излизаме от предметния обхват от направените предложения на първо четене. В нашата Конституция е казано, че законите се разглеждат на две четения, а тези предложения, които Вие прочетохте тук, от трибуната, не са намерили място на първо четене. Иначе голяма част от тях са изключително спорни. Нарушават равновесието между правата на работниците и служителите, друга част са предмет на дискусии. Пак повтарям – всички тези предложения Министерството на труда и социалната политика ги е групирало на такива, които касаят трудовото законодателство, на такива, които касаят осигурителното законодателство, на други, които касаят условията на труд. Ние в диалогов режим

Министерството на труда и социалната политика да е изразило своето становище по всички предложения, и то писмено, ние сме готови да подкрепим тези предложения, по които има достатъчно висока степен на съгласие. В противен случай изпадаме в ситуация, когато ще нарушим голяма част от конвенциите на Международната организация на труда, голяма част от препоръките на Европейската комисия, директиви, регламенти, които сме ратифицирали. Голяма част от

всички предложения, които постъпят по надлежния ред в Комисията по труда и социалната политика. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин министър. Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване. Най-напред гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-68, внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители на 22 октомври Законопроектът не е подкрепен от водещата комисия. Моля, гласувайте.

Гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-99, внесен от Магдалена Ламбова Ташева и група народни представители

Гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 402-01-7, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2014 г. Законопроектът е подкрепен от водещата комисия. Моля, гласувайте.

госпожо Нинова. КОРНЕЛИЯ НИНОВА (КБ): Моля срокът между първо и второ четене да бъде удължен на 14 дни, поради изразени намерения да се внасят различни предложения по темите, които засягат Кодекса на труда. Нека имаме време да ги обсъдим